broj 350 Predlagatelj zakona je Vlada. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Amandmane je podnio Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Želi. Državna tajnica Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovani zastupnice i zastupnici. Zakon o kaznenom postupku počinje se u cijelosti primjenjivati u predmetima iz članka 21. Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala od 1. srpnja 2009. godine. Nova pravila Kaznenog postupka su usmjerena djelotvornijem i bržem odvijanju postupka uz osiguranja prava okrivljenika i drugih osoba u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava i odredbama Ustava. Izmjene i dopune zakona smjeraju postizanju tih ciljeva u radu na konkretnim predmetima, a predlažu se jer su odredbe zakona praktično provjerene u sustavno organiziranim i provedenim i provedenim edukacijskim procesima i radionicama na kojima su prvi puta zajedno sudjelovali državni odvjetnici, suci i policija, te su kroz simuliranje vođena kaznenog postupka prema novom Zakonu o kaznenom postupku utvrđene moguće prepreke djelotvornijem odvijanju kaznenog postupka i naznačeni smjerovi mogućih poboljšanja pravila kaznenog postupa. Jer je uočena potreba otklanjanja neprikladnih rješenja i drugačijeg uređenja postojećih odredbi zakona, a na neke od tih pitanja su ukazale i primjedbe i prijedlozi izneseni nakon donošenja zakona. Jer se dalje razvija koncepcija suvremenog kaznenog postupka, posebno kroz praksu Europskog suda za ljudska prava, ali i novim pravilima u europskim nacionalnim sustavima prema kojima kazneni postupak s jedne strane mora biti usklađen s osnovnim zajedničkim standardima uređenja posebno međunarodnim standardima ljudskih prava. I s druge strane mora biti takav da omogućuje komunikaciju i kooperaciju s drugim sustavima. Jer je u tijeku proces proširenja kazneno pravne suradnje među europskim državama, posebno među državama članicama Europske unije, pa tako i osnovni izvor pravila kaznenog postupka mora biti uređen tako da omogućuje djelotvorniju suradnju. Jer valja optimalno uskladiti zakon s tekstovima doticajnih zakona. Važne sadržajne izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku odnose se na sljedeće članke. Članak 6. Zakona o kaznenom postupku promijenjen je na način da dokaz koji je pribavljen primjenom medicinskih intervencija ili davanjem sredstava kojima se utječe na volju osobe pri davanju iskaza uporabom sile, prijetnje ili drugih sredstava prisile ne može biti upotrijebljen u Uvijek se dakle radi o nevaljanom dokazu. Takav dokaz ne može se upotrijebiti u postupku niti prema odredbi članka 10. stavka 3. točka 2. Zakona o kaznenom postupku a prema kojem se ne smatraju nezakonitim dokazi pribavljeni povredom prava i sloboda u postupku u postupku za teške oblike kaznenih djela za koje se provodi redoviti postupak a kod kojih je povreda prava s obzirom na jakost i narav bitno manje u odnosu na težinu kaznenog djela. Međutim, s tako pribavljenim dokazom nije izjednačena obmana jer je pribavljanje iskaza obmanom pitanje konkretnog slučaja koje ima cijeniti sud. Sukladno toj izreci obmana je izostavljena. Nadalje, promijenjena je odredba članka 17. Zakona o kaznenom postupku koja se odnosi na početak kaznenog postupka za sva kaznena djela time da je jasno definirano da se početak kaznenog postupka vezuje uz potvrđivanje optužnice ili druge radnje suda. Dakle, jedna iznimka po kojoj postupak nije započinjao odlukom suda već državnog odvjetnika brisana je. Uz početak kaznenog postupka vezan je nastup određenih posljedica prema stavku 2. članka 17. pa je s obzirom na to uređenje tog pitanja utoliko važnije s aspekta prava okrivljenika. Člankom 38. precizirao se i dopunio katalog prava i dužnosti državnog odvjetnika tako da se na jednom mjestu u zakonu cjelovito i sustavno uvode sva prava i dužnosti državnog odvjetnika. Treba podsjetiti da državni odvjetnik vodi prethodni postupak. Člankom 64. dopunjen je katalog prava okrivljenika u kaznenom postupku na način da je kao pravo okrivljenika uvedeno da u zakonom propisanim slučajevima njegovom ispitivanju prisustvuje branitelj. Treba istaknuti da je katalog prava okrivljenika po prvi uveden u hrvatsko zakonodavstvo pa stoga ima posebnu važnost i obuhvaća sva prava okrivljenika u kaznenom postupku. Nadalje, dopunom članka 64. te 74. okrivljeniku i branitelju je pored dosadašnjeg prava na razgledavanje spisa dano pravo na preslikavanje i snimanje spisa i predmeta koji služe kao dokaz u kaznenom postupku što je važno sredstvo za ostvarivanje dobre obrane. Isto tako, promijenjen je članak 109. ZKP-a kojim je reguliran način postupanja s uhićenikom po upućivanju .../Govornica se ne razumije Prva novina jeste da okrivljenika pritvorskom nadzorniku ne mora nužno dovesti ista osoba koja ga je uhitila već policajac, dakle bilo koji policajac. Međutim, ono što je osobito bitno uvedena je obveza državnog odvjetnika da ispita uhićenika u roku od najkasnije 10 sati nakon predaje pritvorskom nadzorniku. Isto tako, precizirani su slučajevi kada pritvorski nadzornik mora uhićenika pustiti na slobodu. Ono što je novo uvođenje razloga da se uhićenika pusti na slobodu ukoliko isti nije u roku od 10 sati od predaje pritvorskom nadzorniku ispitan po državnom odvjetniku. Termin kućnog zatvora zamijenjen je terminom istražnog zatvora u domu te je člankom 121. Zakona o kaznenom postupku promijenjena odredba o nadležnosti za nadzor nad izvršavanjem istražnog zatvora u domu na način da taj nadzor vrši policija i ministarstvo nadležno za pravosuđe. Očekivano je da će se po stupanju na snagu Zakona o probaciji taj nadzor ostvarivati preko regionalnih ureda za probaciju. osnova određivanja istražnog zatvora u članku 123. stavku 1. točka 4. na način da je određeno da se istražni zatvor može odrediti ako je nužan radi neometanog obavljanja postupka zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Isto tako, definirano je da se isti može odrediti ili produljiti ako je već isteklo najdulje vrijeme trajanja istražnog zatvora. Nadalje, izmijenjena je odredba članka 125. ZKP-a prema kojem se sada prije ukidanja istražnog zatvora koji je bio određen zbog opasnosti od ponavljanja, dovršetka pokušajnog kaznenog djela ili počinjenja kaznenog djela kojim se prijeti o tome mora obavijestiti putem policije žrtva kaznenog djela. Nadalje, člankom 141. stavkom 5. ZKP-a izmijenjeno je u skladu sa presudom Ustavnog suda, uvedeno je pravo lišene slobode koja smatra da joj se nezakonito prikraćuje ili ograničava njezino pravo da se obrati predsjedniku suda koji će prema potrebi obići zatvorenike i bez prisutnosti pravosudnog policajca ispitati kako se zatvorenik hrani, zadovoljava ostale potrebe i kako se sa njim postupa, te poduzeti potrebne mjere da se otklone nepravilnosti pri tome uočene. Promijenjen je i članak 231. na način da je umjesto dosadašnje odredbe o tajnosti istrage uvedeno da postupanje prije potvrđivanja optužnice nije javno. Sve osobe koje saznaju sadržaj dokazne radnje prije potvrđivanja optužnice dužni su čuvati kao tajnu činjenice ili podatke koju su tom prilikom saznale. Tijelo koje poduzima dokaznu radnju upozorit će osobe koje sudjeluju u dokaznoj radnji da je odavanje tajne kazneno djelo. Člankom 285. koji regulira oslobađanje od obveze svjedočenja izmijenjen je na način da je u skladu sa Zakonom o medijima propisano da su novinari i urednici oslobođeni obveze svjedočenja o izvorima obavijesti i podataka koje su saznali u obavljanju svog zanimanja i koji su upotrijebili prilikom uređivanja sredstava javnog priopćavanja osim u postupcima zbog kaznenih djela protiv časti i ugleda počinjenih putem sredstava javnog priopćavanja i u slučajevima propisanim posebnim zakonom pri čemu se misli na zakon o medijima. Nadalje, značajna promjena jeste u članku 404. gdje je novom odredbom stavka 3. dana mogućnost da se rasprava provede u odsutnosti optuženika ako se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do 12 godina a optuženik koji je uredno pozvan nije pristupio ili mu se poziv nije mogao uručiti jer je promijenio adresu a o tome nije obavijestio sud ili očigledno izbjegava poziv. mogućnost provođenja rasprave u odsutnosti optuženika postoji samo ukoliko je on na tu mogućnost prethodno bio upozoren i ako se očitovao o optužnici u prisutnosti branitelja. Konačno, značajno je promijenjen i članak 419. preciziranjem dosega inkvizicijske maksime, pravo suda da po službenoj dužnosti izvodi dokaze na taj način da je dodano da sud na temelju vlastite odluke izvodi dokaze samo ako smatra da ti dokazi upućuju na postojanje razloga isključenja protupravnosti ili krivnje ili na činjenicu o kojoj ovisi odluka o kazneno-pravnim sankcijama. Ostale činjenice utvrđuju se samo na inicijativu stranke imajući u vidu da prethodni postupak vodi državni odvjetnik, dakle stranke, ograničavanje inkvizicijske maksime je opravdano. Zahvaljujem. Hvala lijepa državnoj tajnici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Gospođa Lovrin, Odbor za pravosuđe.

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 30. sjednici održanoj 17. lipnja 2009. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. lipnja 2009. godine uz prijedlog da se donese po hitnom postupku. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se novi Zakon o kaznenom postupku počinje u cijelosti primjenjivati u predmetima iz članka 21. Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Nova pravila kaznenog postupka usmjerena su na djelotvorno i brzo odvijanje postupka uz osiguravanje prava okrivljenika i drugih osoba. Izmjene se predlažu jer se sustavnim provođenjem edukacije i radionica utvrdilo da postoje prepreke djelotvornog odvijanja postupka, da postoji potreba otklanjanja prikladnih rješenja da kazneni postupak mora biti usklađen sa međunarodnim standardima, da je potrebno usklađivanje sa doticajnim zakonima. Članovi odbora jednoglasno su podržali donošenje novoga zakona istaknuvši da se ovim izmjenama i dopunama zadire u veliki broj članaka te da nije dobro da se izmjene predlažu u tolikom opsegu netom što je zakon usvojen. Na Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku iznijete su sljedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja. Podržavajući intenciju predlagatelja da se prava i dužnosti državnog odvjetnika potpuno i precizno urede, predlaže se preispitivanje točke 3. u članku 10. stavak 1. preispitivanje prijedloga kojim se briše riječ "gluho-slijep" jer se radi o posebnoj kategoriji građana koji imaju kombinirana oštećenja. U članku 49. Prijedloga predlaže se uskladiti izričaj "nije javno i tajno" koji je u suprotnosti sa opisom kaznenog dijela povrede tajnosti podataka iz članka 305. Kaznenog zakona. Mišljenje je da bi u predloženoj odredbi valjalo brisati riječi koje su tom prilikom saznale kako bi se na jasan način dalo do znanja da se obveza odnosi na sve osobe koje na bilo koji način imaju saznanja ili dođu do saznanja a ne samo na osobe koje su sudjelovale u postupku. Predlaže se u članku 117. prijedloga preispitati izričaj istražni zatvor u domu kako bi se isti uskladio sa terminologijom Zakona o probaciji. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku sa sljedećim amandmanima. Amandman na članak 43. u članku 202. stavku 20. koji postaje stavak 23. riječ: "pravde" briše se. Obrazloženje: riječ "pravde" se briše radi ujednačavanja teksta sa odredbom članka 4. prijedloga prijedloga zakona gdje se govori o Europskom sudu, pa da bude izričaj jednoznačan u cijelom tekstu zakona jer je u postojećem tekstu negdje izraz Europski sud pravde, negdje Europski sud. Amandman 2. na članak 73. u članku 345. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: "Ako okrivljenik ima branitelja optužnica se dostavlja i branitelju", riječ "optuženik" zamjenjuje se riječku: "okrivljenik", jer se radi o osobi koja još nije optuženik. briše se članak 105. prijedloga koji se odnosi na članak 504. Zakona o kaznenom postupku dodavanjem točke 4. stavka 1., članka 504. proširila bi se višestruka mogućnost obnove postupka postupka u odsutnosti okrivljenika. Amandman 4. na članak 118. Predlaže se brisanje članka 118. uz obrazloženje jer pročišćeni, dakle, tim se člankom predlaže da Odbor za zakonodavstvo izradi pročišćeni tekst, predlaže se to brisanje jer pročišćeni tekst ne utječe na sadržaj važenja zakona a po pravnoj naravi nije zakon kako je to rekla jedna rješidba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 Hvala poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Slušajući riječi gospođe državne tajnice koja je obrazlagala ove izmjene slušali smo u biti sebe što smo govorili toj istoj tajnici, odnosno predstavnicima Vlade prije svega nekoliko mjeseci, sve ovo ste čuli od nas, od Kluba SDP-a, i u pojedinačnim raspravama. Ništa od toga nije bilo uvaženo i sada dolazimo 13 dana prije stupanja na snagu ovoga Zakona sa izmjenama od 119. članaka. Još 2002. godine, evo ja kao ministrica tada formirala sam radnu skupinu za izmjenu i donošenje ovoga zakona koji ne bi sadržavao ispravku. Prošlo je dakle od tada punih 7 godina, trebao je biti vakacio legis jer se radi o značajnim izmjenama, o sasvim drugom konceptu nego što smo mi bili ovdje desetljećima naviknuti na koncept kaznenog postupka i sada dakle od 2002. godine doveli smo se u tu situaciju da 13 dana nakon stupanja na snagu vi mijenjate 119. članaka. To je nešto što je nedopustivo. Nadalje, nedopustivo je prešućivati istinu i služiti se neistinama kojim vrvi ovo obrazloženje, odnosno ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom skačete sami sebi u usta. Vlada je sama rekla da je provela edukaciju kada se donosio zakon, 15. 12. je donesen sa državnim odvjetnicima i sucima da bi sada vi ovdje u ocjeni stanja i u obrazloženju zakona, prijedloga prijedloga zakona ustvrdili kako su se neka pitanja ukazala otvorenim nakon provedene edukacije sa sucima i državnim odvjetnicima. Dakle, istina je to da prije toga edukacija nikakva nije bila provedena i da naravno ljudi, suci, državni odvjetnici koji će sutra morati primjenjivati ovaj zakon stali su i pitaju za neke stvari. Prije svega pitaju za ono što smo mi ovdje govorili, podnijeli amandman smo podnijeli da su nedopustivi dokazi, nezakoniti dokazi koji su pribavljeni na nezakoniti način silom, prijetnjom, iznudom, mućenjem, vi ste rekli ne, to je u redu. Sada obrazlažete to svim mogućim europskim konvencijama o zabrani torture i mućenja, na nju smo vas upozoravali, oglušili ste se. I sada vi nas uvjeravate kako je to potrebno promijeniti. Pa predložili ste takav jedan nezakoniti i protuustavan, protuustavnu normu, mi smo vas na to upozoravali, dobili ste amandman, šutili ste. Sada nam dolazite sa tim izmjenama, 10-ak dana prije nego što taj zakon treba stupiti na snagu u ovom jednom svom najvažnijem dijelu. dijelu. I nikome ništa. Prešućujete činjenicu da se ovaj zakon nalazi na Ustavnom sudu, na ocjeni ustavnosti upravo zbog te norme. Takav pristup nije dobar pristup. Upozoravali smo, govoreći u ime kluba SDP-a, a i pojedinačno, da je stvoren debalans između obrane i optužbe. Govorili ste da nije tomu tako, a sada vidimo da čitav niz odredbi ste uvažili što je rekla Odvjetnička komora. Mediji su vas upozoravali da je nedopustivo da oni odgovaraju za povredu tajne kad to dođe od učesnika. Zašto bi oni otkrili izvor? Odbili ste to tada. O tome smo ovdje raspravljali i govorili. Mediji su svaki dan pisali povodom toga, šutili ste. I sada govorite da se to naknadno pokazalo, da naknadno negdje čuli ste. Pa nemojte se služiti neistinom, to ne priliči državnim tijelima ni njihovim predstavnicima. Može se pogriješiti, pa naravno tko griješi to je ljudski. Ali iz jedne nevolje izaći, sami ste upali u nevolju, iz te nevolje lažima izlaziti nije dobar pristup i nije dopustiv pristup. Govorili smo o pitanjima kako će početi postupak upisnikom optužnice. Kako će to državni odvjetnik pokrenut postupak? Oficijelni postupak pokreće se potvrđivanjem optužnice, na to smo vas također upozoravali. I sada vi u obrazloženju tvrdite kako zaista je to potrebno da jednoobraznost svih postupaka bez obzira što im je prethodilo počinju na takav način. Dakle, čitav niz, sve gotovo, nema što se nije ovdje napomenulo da niste bili upozoreni dok sada evo nekoliko mjeseci, kažem, nakon toga dolazite sa ovim opsežnim, obimnim promjenama koje su svakako dobrodošle jer one preciziraju stvari. Naime, radi se o najozbiljnijem zakonu jedne zemlje. Uz Ustav, civilni civilni zakon odnosno Zakon o građanskom postupku i Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku to su temeljni zakoni jedne zemlje. Ovo je zakon, organski zakon i normalno je da ima jedan veliki vacatio legis koji mu je već zbog ondašnjeg kašnjenja kada je donesen 15.12., dakle upravo prije ustavne stanke, dakle i taj vacatio legis je sad skraćen bio, a sada svega 13 dana. To je nešto što zaista govori o tome da se svi nad ovim trebamo zamisliti. Sedam godina se donosi i priprema ovaj zakon. Sedam godina. Znači da se godinama nije na njemu ništa radilo, a stalno se govorilo da se nešto radi. Promijenili su se i ljudi u radnoj skupini. Tamo više nije smio biti ni čuveni profesor kaznenog postupka Davor Krapac, a zamislite obrazloženje da je on postao sudac Ustavnog suda pa onda više ne može, ne treba biti u radnoj skupini za izradu Dakle, godinama se na njemu ništa nije radilo i dovedeni smo sada u ovakav škripac. 13 dana prije stupanja na snagu mi imamo 112 članaka se mijenja. A gdje je tu sigurnost tog čovjeka? Okrivljenika, koji može biti i nevin? To govori o tome što Vlada, što vladajući misle o položaju čovjeka i njegovih temeljnih prava u društvu. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege, gospođo državna tajnice. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s konačnim prijedlogom zakona. Točno je ono što smo maloprije čuli da se radilo na donošenju novoga Zakona o kaznenom postupku koji je zaista jedan od najvažnijih, rekla bih, zakona u svakoj državi, organski zakon. Točno je da je gotovo sedam godina, pa su tu protekli mandati različitih vlada, da se pripremao taj zakon, ali da do 2007. nije baš bilo puno učinjeno, a tek u ožujku 2007. Vlada Republike Hrvatske usvojila je načela gdje su bile utvrđene smjernice za izradu novoga zakona. Točno je da su i promijenjeni ljudi. Ne zato iz nekih posebnih razloga, jednostavno iz razloga što se upravo tražilo ubrzanje rada na tome zakonu jer je bilo krajnje vrijeme da se donese. Neki u radnoj skupini nisu bili spremni na to ubrzanje smatrajući da treba još vremena. Vjerojatno će sad netko reći pa naravno da je trebalo još vremena jer onda bi tekst toga zakona da ga sad ne bismo trebali mijenjati. No, ja tvrdim da se još tri godine radilo na tom zakonu da bi situacija bila vrlo slična. No, kako god, u prosincu 2008. donijet je Zakon o kaznenom postupku, jedan od temeljnih zakona i za nas u Hrvatskoj najznačajnija novina u sustavu kaznenoga zakonodavstva. Taj je zakon trebao i osigurava i jamči ravnotežu između djelotvorne zaštite društva od najopasnijih napada na način da osigurava da počinitelji kaznenih djela budu otkriveni, procesuirani i temeljem zakona kažnjeni i istovremeno da zajamči poštivanje dosegnutih i općeprihvaćenih načela zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana prilikom vođenja kaznenoga postupka. Donošenjem ovog zakona Hrvatska je također ispunjavala dio uvjeta pregovaračkih mjerila u procesu i to u smislu ubrzavanja postupaka i smanjenja broja neriješenih starih predmeta. Novi kazneni procesni zakon počiva na reformi kaznenog postupka u pravcu preobrazbe iz mješovitog tipa kaznenog postupka u kazneni postupak akuzatornog tipa. Ta preobrazba dovela je do koncepcijskih izmjena mnogih procesnih instituta. Bili smo i tada svjesni da će upravo buduće izostavljanje inkvizitorne maksime biti najteže prihvatiti praktičarima sucima zbog dugogodišnje drugačije prakse. I točno je da je tada upozoravano na nešto i točno je da je tada došlo do amandmanske intervencije u taj tekst zakona. Znamo da svaka ad hoc i amandmanska intervencija onda donosi posljedicu moguće neusklađenosti, međusobne neusklađenosti odredaba jednog zakonskog teksta. Dakle, tom amandmanskom intervencijom relativizirana je ta, to akuzatorno načelo vodeći se načelom jednakosti snaga, stranaka u u postupku. No, ono što je prvo i osnovno taj zakon je trebao dovesti do bržeg i učinkovitijeg procesuiranja svih počinitelja kaznenih djela. Tijekom izrade nacrta ovog i prijedloga prvoga zakona sudjelovala je široka stručna javnost, sudjelovali su praktičari, suci, državni odvjetnici. Provedena su načela, mnoga istraživanja, ali evo pred nama su danas ja bih također rekla sa malo prigovora brojne izmjene ovoga zakonskog prijedloga kojeg smo donijeli u prosincu prošle godine, ali bolje je i tako da s danom primjene prvog, odnosno prvog segmenta toga zakona za tzv. uskočka kaznena djela imamo što bolje pripremljeni zakonski tekst upravo radi pravne sigurnosti građana da bi samim početkom primjene bili imali tekst i zakon koji je kvalitetniji ukoliko se on na taj način mogao i popraviti. Dakle, da ne obrazlažem sada naširoko jer je predsjednica predlagatelja sustavno objasnila koji su razlozi i zašto se pojedine odredbe mijenjaju. Smatram da je posebno važno da je naravno osim što ovaj zakon treba uskladiti sa tekstovima doticajnih zakona, a tu poglavito mislim Zakona o policijskim poslovima koji je nedavno donesen u ovom Domu, pa onda i sa evo Prijedlogom zakona o državnom odvjetništvu itd. Ono što smatram da je dobro i što je trebalo donijeti, a to je u članku 6. da je promijenjen izričaj te norme na način da se jasno izražava i određuje i određuje da se radi o nevaljanom dokazu, odnosno da se on ne može upotrijebiti kao dokaz onaj koji je dobiven uporabom sile, prijetnje ili drugih sredstava prisile. Dakle, da taj izričaj bude stroži od dosadašnjeg izričaja koji je rekao da se to ne smije, ali nije jasno propisivao i posljedicu što se događa ako se to ipak dogodi. Također je dobro da se odredi točan i jednoznačan definicija početka kaznenoga postupka za sva kaznena djela. Dakle, to je potvrđivanje optužnice. No evo, ja bih ovdje možda problematizirala stavak 2. toga članka pa sugeriram predlagatelju ako tu što može učiniti, jer govori se ukoliko je predviđena pravna posljedica koja proizlazi iz činjenice pokretanja kaznenoga kaznenoga postupka, pa je onda rečeno za sva kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. Imamo dosta ozbiljnijih kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora do pet godina, da praktički pravna posljedica pokretanja postupaka, tako zakon kaže nastaje osuđujućom presudom. Kad piše osuđujuća presuda, znači pravomoćna osuđujuća presuda onda je kazneni postupak završio a nije počeo. Dobro je također određenje glede prava uhićenika. Rok u kojem se određuje da ga mora ispitati državni odvjetnik od 10 sati. Također je dobro da je dopunjena osnova za određivanje istražnog zatvora na način da je određeno da istražni zatvor se može odrediti ako je nužan radi neometanog odvijanja odvijanja postupka što je izuzetno važno, a da se o tome i obavještava žrtva kaznenoga djela. u kontekstu čestih prigovora, pritužbi na postupke tijekom uhićenja u zatvoru dobra je i odredba kojom je u skladu s presudom Ustavnog suda u članku 141. stavku 5. određeno, odnosno uvedeno pravo osobe lišene slobode koja smatra da je nezakonito se prikraćuju ili ograničavaju njezina prava da se obrati predsjedniku suda i da se može onda bez prisutnosti pravosudnog policajca ispitati o stanju zatvorenika i njegovim pravima za vrijeme lišenja slobode. Što se tiče članka 231 koji je stipuliran na način da odredbu kako je to u sadašnjem tekstu zakona koja određuje da je, koja određuje da postupanje prije potvrđivanja optužnice nije javno u prijedlogu, a da do sada je bilo stipulirano da je tajno upozoravamo predlagatelja da razmisli o kompatibilnosti, odnosno o izričaju koji ima članak 305. Kaznenoga zakona koji utvrđuje zaštitu tajnosti podataka iz postupaka, će se onda, kako će na ovaj način zaštitit se tajnost postupanja u istrazi. I na kraju, također značajna rasprava kojom je dana mogućnost i to smatram izuzetno važnim institutom u sprječavanju zlouporabe procesnih ovlasti stranaka u postupku, a gdje se odredbom stavka 3. članka 404. je dana mogućnost da se rasprava provede u odsutnosti optuženika ako se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana kazna do 12 godina, a taj optuženik uredno je pozvan, nije pristupio ili mu se poziv zbog njegove krivnje jer je promijenio adresu nije obavijestio sud ili očigledno izbjegava poziv nije mogao uručiti. Naravno, na tu mogućnost da se održi rasprava u njegovoj odsutnosti, on mora biti prethodno u pozivu upozoren i mora biti u prisustvu njegova Evo, iz razloga što smatramo da je izuzetno važno da se da alat u ruke i Državnom odvjetništvu i sudovima da bi se učinkovitije progonili, progonili, procesuirali i sudili počinitelji kaznenih djela, budući da je 1. srpnja 2009. predviđen rok za stupanje na snagu odredaba novog Zakona o kaznenom postupku u odnosu na tzv. uskočka kaznena djela. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ove prijedloge izmjena smatrajući da oni doprinose novoj i boljoj kvaliteti ovoga zakona. Hvala. Hvala lijepo. Ovo su bila izlaganja u ime 2 kluba. Čuli smo 2 pravna autoriteta, pravosudna autoriteta, dvije bivše ministrice. sad je za pojedinačnu raspravu prijavljen još jedan pravni autoritet, kolega potpredsjednik Doma Vladimir Šeks. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, državni tajnici, gospođe i gospodo zastupnici. Ja bih obrazložio prijedloge 2 amandmana na Zakon o kaznenom postupku i to je jedan na članak 231. i drugi amandman koji se odnosi na članak 573. U pogledu ovoga prethodnoga amandmana na članak 231. radi se o tome da je u članku 231. Zakona o kaznenom postupku predviđeno da su istrage tajne ili precizno postupanje tijekom istrage je sve osobe koje imaju sadržaj i postupovne radnje tijekom istrage dužni su kao tajnu čuvati činjenice ili podatke koje su tom prilikom saznale, a tijelo koje poduzima radnju upozoriti će osobe iz stavka 1. ovog članka je odavanje tajne kazneno djelo. U prijedlogu zakona u članku 231. predlagatelj je predvidio drugačiju formulaciju. Predvidio je sljedeće. Postupanje prije potvrđivanja optužnice nije javno. Sve osobe koje imaju sadržaj dokazne radnje prije potvrđivanja optužnice dužne su kao tajnu čuvati činjenice ili podatke koje su tom prilikom saznale i tijelo će i dalje upozoriti da je odavanje tajne kazneno kazneno djelo. Ovaj prijedlog u izmjene članka 231. Zakona o kaznenom postupku je prema obrazloženju predlagatelja izmijenjen uvažavanjem primjedbi Hrvatskog novinarskog društva. Međutim, u točci 55. mjera iz Akcijskog plana, Strategije provedbe reforme pravosuđa je Hrvatska u tom akcijskom planu prema Europskoj komisiji i Bruxellesu najavila kao jednu od mjera da će prilikom donošenja Zakona o kaznenom postupku postupanje u istrazi biti tajno. U skladu dakle sa tom mjerom broj 155. iz akcijskog plana temeljeno na Strategiji reforme pravosuđa, ja predlažem amandman na članak 46. kojim se mijenja članak 231. tako da glasi: "Postupanje pri potvrđivanju optužnice je tajno, sve osobe koje neposredno ili posredno saznaju sadržaj dokazne radnje i prije potvrđivanja optužnice dužni su kao tajnu čuvati činjenice i podatke koje su saznali. Tijelo koje poduzima upozoriti će osobe koje sudjeluju u dokaznoj radnji iz stavka 1. ovog članka da je odavanje tajne kazneno djelo." Drugo se odnosi na amandman na članak 573. Zakona o kaznenom postupku. Naime, u Zakonu o kaznenom postupku koji je prestao važiti 1. siječnja 2009. godine u članku 400. '90. godine bilo je propisano osobe koje su sudovi bivše Jugoslavije osudili za vrijeme komunističke vladavine za politički kaznena djela, politički motivirana kaznena djela ili druga kaznena djela, ako je do osuđujuće presude došlo zlouporabom političke moći mogu revizijom zatražiti poništenje osuđujuće odluke ili njoj drugog odgovarajućeg pravnoga akta. Pod zlouporabom političke moći smatrat će se slučaj u kojima je došlo do osude koja je u svojoj izreci ili u postupku je prethodio krši međunarodno pravno priznata načela pravne države, demokratskog društva ili proturječi javnom poretku Republike Hrvatske i ako je osoba iz stavka 1. ovog članka umrla, reviziju mogu izjaviti njezini nasljednici po zakonskom redu. I konačno, u stavku 4. revizija se može izjaviti u roku od 2 godine od stupanja na snagu Novi Zakon o kaznenom postupku potpuno je izostavio odredbu članka 490. i sve ostale koje su se odnosile na postupak revizije o navedenim slučajevima, ali je ostavio mogućnost izvanrednih pravnih lijekova protiv odluka vojnih sudova u bivšoj Jugoslaviji, članci 570. i 571. ZKP-a. Dakle, osim neopravdanog relativnog kratkog prekluzivnog roka od 2 godine za reviziju po ranijem ZKP-u sada je novim ZKP-om počinjena po mom stajalištu nova nepravednost i diskriminacija budući da su i dalje omogućeni izvanredni pravni lijekovi protiv presuda vojnih sudova bivše Jugoslavije, ali ne i drugih jugoslavenskih krivičnih sudova koji su masovno donosili osuđujuće presude upravo na način kako je opisano u ranijem članku 490. stavak 1. i 2., dakle zlouporabom političke moći. Stoga je prijedlog ovog amandmana da se skine taj prekluzivni rok od 2 godine, posebno stoga što je taj kratki prekluzivni rok u suprotnosti sa intencijama i sadržajem deklaracije … /Govornik tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Republici Hrvatskoj 45. do '90. godine koji potvrđujući i osnažujući smisao i sadržaj Rezolucije 1481 o međunarodnoj osveti i zločinu osvojila parlamentarna skupština Vijeća europe 25. siječnja a donio Hrvatski sabor 30. lipnja 2006. godine, a također je u skladu i sa odgovarajućom odlukom Europskog parlamenta. Stoga je intencija i prijedlog ovog amandmana da se revizija omogući ne samo protiv odluke vojnih vojnih sudova bivše Jugoslavije, nego i protiv drugih vojnih sudova. Od revizije su izuzeti oni koji su osuđeni za kaznena djela ratnog zločina, ubojstva, teških tjelesnih ozljeda, protupravnog stjecanja imovine. Dakle, oni koji su za ta vrsta najteža kaznena djela osuđeni, ali se omogućuje da nasljednici ili udruge za ljudska prava pokrenu reviziju koja bi se odvijala bez sudskih rasprava, da se ponište presude i postupci koji su protiv temeljnih načela pravde, pravnog poretka i europskog prava i hrvatskog prava i općeg osjećaja pravde i da se dakle ukine taj rok, od dvije godine To je sadržaj sada ovog drugog amandman koji ja predlažem da Hvala lijepo. Imamo jednu repliku. Zastupnica Ingrid Anitčević-Marinović. Pošto je kolega Šeks rekao obrazlažući svoj drugi amandman smatram da je apsolutno prihvatljivo i ja vjerujem da je to i Vladi prihvatljivo. Ovo je samo zapravo na tragu one pravde kako bi se ispravile stare nepravde. I kada je kolega Šeks govorio ovako stručno, a i slobodno, jer ovo imamo nije često i dobro je da se to događa da od strane vladajućih dolaze amandmani, dolaze primjedbe pa čak i amandmani. I kada je počeo tako hementno obrazlagati promjenu članka 49. očekivala sam i veće promjene u smislu zaštite medija i novinara, ali mislim da je ona dobro postignuta na ovakav način kako je to sada. I kada je rekao, kako je obrazložio svoj amandman da postupanje prije potvrđivanja optužnice nije javno, njegov prijedlog je da bude tajno, ja mislim da je to također već veliki napredak. Hvala lijepo i to također podržavam. Hvala lijepo. Na redu je zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo uz ove vrhunske pravne stručnjake ja zapravo neću govoriti Ja ću govoriti kao političar i to kao odgovorni političar. Jer upravo ovo što smo sada vidjeli kako je kolegica iz oporbe podržala amandmane kolege sa vladajuće strane ove sabornice pokazuje da je to nešto što ovom Saboru fali, jer bi danas izbjegli sve ovo o čemu raspravljamo, da se slušao ono o čemu je oporba govorila kada je ovaj zakon bio u prethodnom čitanju i usvajanju. vidi se da za dobar zakon koji ovaj Sabor treba donijeti nije dovoljno imati veći broj ruku u ovoj sabornici, nego je ponekada potrebno poslušati i oporbu koja nudi kvalitetna rješenja u cilju boljeg donošenja zakona. A posebno kada se radi o ovako važnim zakonima kao što je ovaj. Pa se nadam da će se ubuduće malo više slušati što oporba govori u ovoj sabornici u interesu građana koji žive u ovoj državi. Hvala. Hvala lijepo. Nema više prijavljenih. Predstavnica predlagatelja ne želi uzeti riječ. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona i predloženim amandmanima glasat ćemo kada se steknu uvjeti.